Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Днешното извънредно пленарно заседание съгласно приетото решение със следния дневен ред: 1. Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. 2. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с продължителност до 19,00 ч. на днешния ден. Едно съобщение: с писмо от 13 февруари 2015 г., на основание чл. 82 от Правилника, е оттеглен внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-21. Писмото до мен съдържа подписите на всички вносители – Валери Симеонов и народни представители от групата на

От името на вносителите – заповядайте, господин Гечев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Надявам се, че ще се увеличат случаите, в които Народното събрание показва, че можем да работим заедно по значими проблеми на нашите избиратели, на българския народ. Един от тях е несъмнено проблемът с използването на пенсионните фондове. Всеки български гражданин се интересува къде са неговите средства, каква доходност носят, каква е гаранцията за средствата, които с десетилетия се натрупват в тези фондове. Във връзка с необходимите реформи в пенсионната система и дискусията, която започна, мисля, че ще бъде от голяма полза на Народното събрание парламентът, съответната Временна комисия да направят задълбочен анализ на данните, с които разполагаме, да изискат допълнителни данни, да се срещнем с абсолютно всички заинтересовани среди, да си свършим работата. И тук, в пленарната зала, а преди това и в комисиите, да предложим на народните представители систематизирана информация, алтернативни решения, така че да улесним работата на парламента при вземането на стратегически решения, касаещи и цялостната реформа на социалната сфера, и съдбата на пенсионните фондове, и тяхното използване. В тази връзка бих предложил в консултация с нашите партньори, ще очаквам Вашето становище, да направим важна редакция във втората част на името на тази Временна комисия и целите, които тя си е поставила. Предлагаме във втората част да кажем, че тази Временна комисия ще проверява ефективността върху приложимия регулаторен режим. И обяснявам – не заради друго, а защото, за да определим ефективността на самите фондове, ще трябва да разработим система от количествени и качествени показатели, което, първо, ще изисква изключително много време и, второ, е възможно да има конфликт в някои от разпоредбите на Европейския съюз и задачите на надзора на Европейския съюз. Тъй като нашата основна задача в парламента е да усъвършенстваме законодателството, така че да направим работата на заинтересованите институции по въпроса за пенсионните фондове по-ефективна, предлагам да направим такава редакция в наименованието на Временната комисия. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да дадат знак за това. Има ли желаещи? Заповядайте, господин Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Относно предложения Проект за решение за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях ние от Движението за права и свободи сме на мнението, че такава комисия трябва да има, за да има повече прозрачност върху дейността на частните пенсионни фондове. Във връзка с дискусията около промените в пенсионната пенсионната система, приети в края на миналата година, след срещите и изслушванията в Комисията по бюджет и финанси и в Комисията по труда, социалната и демографската с представителите на Комисията за финансов надзор и на частните пенсионни фондове възникнаха няколко въпроса и очевидно Комисията трябва да излезе с окончателен продукт, в който трябва да има предложение за усъвършенстване на законодателната рамка. Това, което каза господин Гечев, е изключително важно, защото по начина, по който сега е написано в проекта – тази Комисия да проверява ефективността на надзора на Комисията за финансов надзор, очевидно е, че няма как – по начина, по който е записано в заглавието, тази Комисия да си свърши работата, така че да прецени ефективността от дейността на Комисията за финансов сме в състояние да предложим промени в законодателната рамка, за да може Комисията за финансов надзор, държавният регулаторен орган и частните пенсионни фондове да могат да извършат своята дейност съгласно Това, което излиза на преден план от дискусиите в Комисията по бюджет и финанси, е, че трябва да има задължително усъвършенстване на регулаторната рамка, задължителни промени както във фазата на натрупване на финансови средства в частните пенсионни фондове, така и във фазата на изплащане, тоест важно е да бъдат въведени изискванията на Директива „Платежоспособност І”. Какво имам предвид? На първо място е необходимо въвеждането на така наречената „многофондова система”. Тази многофондова система ще даде възможност за допълнителен информиран избор на осигурените лица в България, за да може в крайна сметка да има възможност за по-ефективен и качествен избор. На второ място, намаляване на таксите и удръжките. Уважаеми колеги, Комисията по финансов надзор отдавна е предложила в проекти, които са изготвени от тях съвместно с частните пенсионни фондове, промени в законодателната рамка, за да може на базата на актюерски разчети да се предложи намаляване на таксите и удръжките, които сега действат в българското законодателство. На трето място e идеята за създаване на гаранционен фонд, централизиран гаранционен фонд, който да реши проблемите с фазата на изплащането, защото усъвършенстването на фазата на изплащането на натрупаните средства е задача номер едно, тъй като само след няколко години частните пенсионни фондове ще започнат да изплащат пенсиите на осигурените лица. Нашата парламентарна група ще подкрепи създаването на тази комисия с надеждата да има повече прозрачност, повече яснота и по-добра регулаторна рамка за контрол на дейността на частните пенсионни фондове. Реплики? Няма. Други народни представители? Има ли други народни представители? Госпожа Менда Стоянова. Уважаеми колеги, вземам думата, за да кажа, че така предложената Комисия – инициирана от БСП, подкрепена от Реформаторския блок, от Патриотичния фронт, от АБВ, без да бъде предложено на другите парламентарни групи да преценят дали да се присъединят, да участват в това на целите на Комисията, за мен, уважаеми дами и господа, е излишна. Има Бюджетна комисия и когато имаме тема, която е в прерогативите и в рамките на дейността на една комисия, не виждам причина защо да продължаваме порочни практики от предходни парламенти – да създаваме други комисии: анкетни, временни и не знам си какви, които дублират дейността на основната комисия. Като се сетя кога и по какъв повод бяха създавани подобни комисии в предходни парламенти, техните цели тогава бяха изключително и само популистки, и да служат като ятаган, боздуган срещу определени длъжностни лица или определени институции. Нашият парламент си е обещал да не прави подобни неща и затова за мен беше чудно защо е предложена тази комисия и още по-чудно ми беше формулировката на задачата на тази комисия. Радвам се, че господин Гечев е претърпял катарзис и е разбрал, че тази формулировка не е правилна, защото законодателният орган – той затова е законодателен орган, за да прави законодателни промени и идентифицирайки проблеми – да ги поправя чрез законодателството,

Бюджетната комисия, уважаеми дами и господа, на която членове са господин Гечев – основно от тези, които се изказаха, е Комисията, която от няколко седмици се занимава с проблема „пенсионни фондове, Комисия за финансов надзор и надзор над тях”. Тук съм извадила ето тази папка (показва я), в която са всички материали, които са представени, разгледани и коментирани в Комисията по бюджет и финанси. Аз съм я приготвила тази папка, за да я дам на председателя на новата временна комисия, за да не губи той време да изисква отново надзор, тук има сериозни материали от пенсионните фондове, от пенсионноосигурителните дружества, има материали от пресата, въпроси, касаещи темата и излизащи в медийното пространство, и отговорите към тях. Използвам случая и ще я дам тази папка на председателя на комисията, както и ако тази комисия днес бъде избрана, разбирам, че тя ще бъде избрана. Между другото аз също бих призовала нашите колеги да я подкрепят, защото в противен случай утрешните заглавия ще бъдат „ГЕРБ „ГЕРБ прави чадър над КФН“, а такова нещо няма. Бих поканила комисията, която ще бъде избрана, в четвъртък първото си заседание да направи съвместно със заседанието на Бюджетната комисия, на което отново ще бъдат надзор и пенсионните фондове, на което заседание, дами и господа, ние ще разгледаме законодателни предложения по идентифицирани вече от Комисията проблеми. Част от тях господин Адемов тук спомена, но има още. Ние сме ги идентифицирали – над десет проблема, които трябва да намерят своето законодателно решение. В четвъртък ние ще получим предложения и от пенсионните фондове, и от Комисията за финансов надзор. Така че аз бих предложила на бъдещия председател на тази нова временна анкетна комисия първото си заседание да го направи в четвъртък при нас, като дотогава ще могат да се запознаят с тези материали, всички от комисията. Те, между другото, са качени на сайта на Комисията в първия момент, в който са получени от Комисията и са със свободен достъп. И след това също да бъдат канени членовете на Бюджетната комисия на съвместни заседания, за да можем да си продължим работата без да губим времето с паралелни заседания на фондовете, които ще каним, на експертите от Комисията, които ще каним, както и на много неправителствени организации, които вече присъстваха и ще продължат да присъстват на тези заседания. Радвам се, че тук, от тази трибуна, господин Гечев като вносител направи тази корекция в заглавието, която наистина връща законодателния орган към неговите функции – да поправя законодателството, за да бъде то по-ефективно и не само в частта на управлението на фондовете, но и в частта на надзорните функции и там, където това е необходимо; там, където това се изисква по директива; там, където това е идентифицирано от проверките, които са извършвани от органи на Европейската комисия, от Комисията за финансов надзор. Всички тези материали, отново Ви казвам, са тук. (Показва папката.) И ние сме ги обсъждали, само че на последното заседание, което беше изцяло посветено на дейността на Комисията, господата от БСП, представители в Бюджетна комисия, не присъстваха. Господата от Патриотичния фронт също си излязоха. Господата от Реформаторския блок им доскуча и си тръгнаха. Ами, ако така ще се работи във въпросната комисия, явно няма да постигнем резултата, който всички се надяват да има тя. (Шум и реплики.) Виждам гора от ръце за реплики – чакайте, още не съм завършила! Имам време. Уважаеми колеги от ГЕРБ, призовавам Ви да подкрепим въпросната Временна комисия, въпреки моето изказване, за да не получим утре заглавия: „Единствени ГЕРБ се опитват да правят чадър над КФН”. Благодаря. Първа реплика – господин Местан, но от БСП определят другите двама, защото повече от четири човека вдигате ръце. Разберете се помежду си.

преди малко получихте аплодисменти на парламентарната си група за една теза, която е класически пример за популизъм. Вие преди малко дадохте един класически пример за това каква е разликата между едно отговорно политическо поведение и популисткото поведение. Ако Вие сте дълбоко убедени, че няма нужда от тази Комисия, ще гласувате против, без страх от утрешните заглавия във вестниците. Когато едно управление следва страха от утрешните заглавия във вестниците, то не е отговорно, а популистко. Освен това поехте още един риск – тезите, които изразихте по принцип срещу създаването на подобна Комисия, ще бъдат абсолютно приложими и утре, и вдругиден, когато ще обсъдим аналогични идеи за други комисии, вече по Ваше предложение, макар и по други теми. Аз призовавам за повече политическа последователност, за повече отговорно политическо поведение, защото популизмът наистина е път към блатото, а ние имаме по принцип дълбоки съмнения, че управлението Ви като цяло ще е по-скоро популистко, отколкото отговорно. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Разбираеми са аргументите на госпожа Менда Стоянова. Ако Вие чувствате недостатъчно подкрепа и доверие, може да си подадете оставката, нямаше нужда да правите тази тирада тук от парламентарната трибуна. Аз гледам на създаването на тази Комисия като възможност постоянната парламентарна Комисия по бюджет и финанси да има повече време да се занимава с изключително важните въпроси по поемането на нов външен дълг на Република България и да си влезе реално във функциите, да се опита да формира една политика на насърчаване на икономически растеж. Всичките тези Ваши доводи можеха и да имат някакво основание, госпожо Стоянова, преди няколко дни, но след тежкия рецидив, който беше направен под Ваше ръководство в Комисията по бюджет и финанси да манипулирате вземането на решението за одобрението на подкрепата за Договора за споразумение за агентство с външния дълг, няма как от тук нататък ние да имаме доверие в това, че Вие можете да работите и да ръководите тази Комисия, включително и начина, по който включвате такъв тип важни и значими въпроси в последния момент като извънредни точки. Това беше и причината нашите представители да напуснат заседанието, за което Вие говорихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – заповядайте, господин Кадиев. Госпожо Стоянова, мисля, че напипахте проблема. Искам да го доразвия. Проблемът се казва политическият чадър, който е сложен над ръководителите на редица ведомства, отговорни за надзора на финансовата система в България. Започвам с гуверньора на Централната банка Иван Искров назначен с гласовете на ГЕРБ, в момента пазен от ГЕРБ. Някой от Вас има ли някакво съмнение, че ако ГЕРБ наистина искаше да махне Иван Искров, щеше да го махне (шум и реплики от БСП ЛБ), а не да обяснява как ще седим и ще го чакаме до октомври месец да си подаде оставката, при загубени 3,7 млрд. лв. в КТБ?! На второ място, Стоян Мавродиев, бивш народен представител от ГЕРБ, тръбящ навсякъде, че продължава да бъде от ГЕРБ. Някой има ли съмнение, че Комисията за финансов надзор срещу КТБ и че тяхната отговорност е не по-малка отколкото на БНБ?! Да, те нямат отговорност по банков надзор, но имат отговорност по редица други неща като поднадзорно лице към КТБ. На трето място, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – госпожа Ваня Донева, бивш народен представител от ГЕРБ. Някой има ли съмнение, че Комисията се провали тотално?

а те с 200 хил. лв. глоба, от които 100 хиляди за предприятието, което е застраховано и изобщо не го интересува колко ще му е глобата, щото ще си ги вземе от застрахователя, и 100 хил. лв. там за някакви одитори, дето също не ги интересува, защото глобата им ще падне в съда. Ето за това става въпрос. Тази Комисия е вот на недоверие срещу Бюджетната комисия. Тази Комисия – нова, специална, е и вот на недоверие срещу начина и хората, които ГЕРБ избира за тези ръководни институции. Когато се научите да избирате правилните хора, за да не потъват 3 млрд. 700 млн. лв. и никой да не е виновен в крайна сметка, тогава няма да има такива комисии, тогава ще признаем, че Бюджетната комисия си върши работата. В случая Бюджетната комисия абсолютно и стопроцентово не си върши работата. Хората от БСП напуснаха тази Комисия заради Вас лично, защото манипулирахте вота. Вотът беше девет на девет. Аз бях там като гост, седях до края, и ще седя на всички следващи комисии, за да гледам какво правите. Изманипулирахте един вот само и единствено, за да излезе, че Комисията е гласувала за външния дълг, което не е вярно. Същото нещо, ако правилно разбирам, се е случило и в Комисията по външна политика. Това какво е? Вот на недоверие към Вас лично и към ГЕРБ. Това е тази Комисия, нека да я гласуват всички. МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Господин Местан, Вие сте прав, че това е популизъм, но аз не искам да карам колегите да се отличават от общия тон на този парламент. Затова правя изказване, за да изразя и своята позиция по това. Колкото до другите комисии, бих подкрепила, господин Местан, всяка една такава допълнителна комисия, ако тя обхваща тема, която е в прерогативите на няколко други парламентарни постоянни комисии и по този начин се налага примерно да се обобщи тяхната дейност. Това е разликата между моето мнение за тази Комисия и за някои други комисии, евентуално бъдещи, които Вие визирате. Колкото до изказването на господин Бойчев, аз няма да се спра, защото след изказването и на господин Кадиев разбирам, че има сериозна атака от ляво срещу мен. Няма да отговарям на нея, това за мен е комплимент. Когато опозицията те атакува, означава, че си силен. На господин Бойчев само трябва да припомня Предметът на Бюджетната комисия, господин Бойчев, не е да формира политика на икономически растеж, има други функции. Има и други комисии, които трябва да се занимават с подобни теми. Това обаче за Вас едва ли има кой знае какво значение, важното е да изнесете каквито и да било аргументи за тезата си. Господин Кадиев, не Ви прави чест изказването, поставяйки под общ знаменател всички регулаторни органи без доказателства. Не Ви прави чест да обвинявате мен персонално в манипулиране, и аз държа да чуе залата, че ставаше дума за това, че на Бюджетна комисия господин Търновалийски отсъстваше поради болест. Предполагам, че той си е представил и болничен лист. Господин Гечев настояваше неговият глас да бъде отчетен, независимо че той не присъства и не е бил на работа, в противовес на това, че член на Комисията от ГЕРБ ГЕРБ имаше разрешение да отсъства и писмено заявление за вота си. Ако това е манипулация, тоест спазването на правилата е манипулация, така го отчетете и Вие. А колкото до атаката, още един път благодаря за комплимента.

Парламентът освен законодателни има и контролни функции. Целта на тази Комисия не е вот на недоверие на Бюджетната комисия, господин Кадиев. Ако направите още няколко такива изказвания, Комисията с основание няма да бъде подкрепена.

за финансов надзор като надзор – дали си изпълнява адекватно задълженията, да проследим какви са проблемите с пенсионните фондове, доколко те се отклоняват от правилата, има ли отклоняване от правилата, има ли проблеми със законодателство. Понеже тук чух една много грозна спекулация, искам да кажа следното нещо. Извинявайте, колеги от БСП. Знам, че демагогията е Ваша втора природа. Ама Вие избрахте също и Искров. Вие гласувахте тук, пред очите ни за него. Вие гласувахте за него, въпреки че тогава десните станахме, въздържахме се, не гласувахме и Ви предупредихме да не го правите. Казахме, че Иван Искров не трябва да бъде избран за управител на БНБ. От тази трибуна тук Ви предупредихме. И Вие гласувахте за него. Извинявайте, пък сега да казвате, че той бил натрапен отнякъде другаде и че Вие нямате никаква отговорност, е много грозно. Пак казвам, че демагогията е Ваша втора природа, но това на мен ми идва повече, защото аз Ви гледах от там. От там станахме и Ви предупредихме: „Не избирайте Иван Искров за управител на БНБ”. Съвсем аргументирано го казахме тогава. Избрахте го и дойде КТБ. Е, кой е виновен за КТБ? БСП носи персонална отговорност. Това Ви го казвам – да си го знаете! После избрахте и Гунев – пак с Вашите гласове. Подуправителят на банковия надзор беше избран персонално отново и от Вас, и от други хора. Надявам се, че не се гордеете с този Ваш акт. Така че в момента някои да твърдят как те как те били най-принципните, искали промяна в регулаторите, пък някой друг им ги бил избрал – извинявайте, много е грозно! Ако някой твърди, че тази Комисия е вот на недоверие на Бюджетната комисия, ние не можем да подкрепим. Така че отказвайте се от такива тези. Няма такива вотове. Има друго – има търсене на истината. Спрете с тази демагогия! Тази Комисия не трябва да се занимава с политиканство. Тя трябва да провери подробно за всеки фонд как работи надзорът, работи системно добре, дали тези фондове са проверявани всеки един на място, всяка година, дали е имало такива проверки, какви са резултатите от проверките, има ли необходимост ние като парламент да променим законодателството, та контролът да бъде по-добър, да бъде на място. Да не се окаже, че контролът пак е бил дистанционен и че за някои фондове е имало контрол, а за други е нямало. Да не се окаже така. Това е целта на тази Комисия – да видим дали става въпрос за човешки грешки, или за системен проблем, който може да бъде решен законодателно. За това и за нищо друго! В крайна сметка контролните правомощия на парламента трябва да бъдат използвани. Те неслучайно са дадени от Конституцията. Ние не просто приемаме закони. Ние проверяваме след това как те се изпълняват. Контролираме как се изпълняват! Това, че през годините не всички временни анкетни комисии са били успешни, не означава днес да не приемем тази Анкетна комисия. Призовавам колегите от ГЕРБ. Да, колеги, грешка е, че не бяхте включени в самата подписка. Също има голямо лицемерие в това, че точно БСП инициира тази Комисия. Аз разбирам, че се дразните, но и аз се дразня. Така е, дразнещо е, защото точно тези хора твърдят, че те се борят за промяна в регулаторите и за принципност, при положение че назначиха и шефа на ДАНС, който е пропуснал тези 5 милиарда, че ДАНС са пропуснали тези 5 милиарда, източени от КТБ, не са разбрали за тази работа... И сегашното мнозинство се колебае дали да ги сменя! А те да казват, че са най-големите борци за промяна в контролните и регулиращите органи в България, наистина е обидно за управляващото мнозинство в момента. Но ние трябва да постъпим принципно. Не трябва да се подвеждаме по емоциите. Когато и финансовият министър – спомняте си, от тази трибуна – ни каза, че са необходими промени в българската пенсионна система и предложи текстове, които бяха гласувани на парче, тогава от неговите думи разбрахме, че под повърхността той вижда, вероятно с основание, проблеми, които ние трябва да дефинираме много точно. Тази парламентарна анкетна комисия и грам не трябва да се занимава с политиканство и с подобни неща, които слушахме досега. Но трябва да изясни фактите. Най-важният въпрос е: имаме ли ефективен и работещ надзор над пенсионните фондове и над публичните компании? Ако не – защо? Ако не – как той да бъде коригиран, как да бъде възстановен, как да бъде поправен, включително законодателно, включително персонално? Предлагам следното. Както променихме Закона за Сметната палата и въведохме публичност на решенията, въведохме индивидуална отговорност, да помислим много отговорно за подобен подход и в други контролни регулаторни органи,

Тази промяна, която сегашното мнозинство започна да прави, да продължи нататък. Не е достатъчно да спрем само със Сметната палата. Не е достатъчно да спрем само с ДКЕВР. Този подход трябва да бъде въведен навсякъде и да е ясно който е член на регулаторен орган, да е ясно как е гласувал, да носи персонална отговорност и протоколите да бъдат публични. Да не може да излиза който и да било от КФН и да казва: „Ама аз не знаех. Други хора взеха такива решения”. Аз чух такива неща, за съжаление, от сегашния председател – „Това не е мое правомощие. Другите хора взеха тези решения”. Не може по този начин да продължава! Най-накрая, колеги, призовавам Ви да подкрепим заедно и аргументирано тази Комисия, да забравим и да спрем всички спекулации, които са много дразнещи – от БСП, но целта на Комисията е друга. Тя не е политиканстване, не е вот на недоверие към Бюджетната комисия. Тя е търсене на истината и и подобряване на надзорните функции на Комисията за финансов надзор. Благодаря. Господин Димитров, защо се правите, че не разбирате за какво става въпрос?! Естествено, че е вот на недоверие към Бюджетната комисия! Самият факт, че създаваме друга комисия, която да върши дейност, която е в обхвата на Бюджетната комисия, какво означава? Нашето недоверие към Бюджетната комисия! Точка по въпроса! Съмнявате ли се, че има чадър над определени ръководни лица в надзорни институции? Аз не се съмнявам. Ако Вие се съмнявате, тогава не гласувайте за тази Комисия. Моля Ви се, изобщо няма да Ви моля да гласувате за нея. Напротив, тази Комисия е важна, защото Бюджетната комисия не си е свършила работата. Изключително важно е тази Комисия да бъде на паритетен принцип и още по-важно е ръководството на тази Комисия да бъде от опозицията. Защото ако ръководството пак е от ГЕРБ или от Реформаторите, забравете!

от БСП. И двамата отсъстваха на Бюджетната комисия, и на двамата няма да приемете гласовете, както никога досега на Бюджетна комисия не са се приемали гласове на отсъстващи. (Силен шум в ГЕРБ.) Това беше прецедент във Ваша полза – само и единствено! Никога не са се приемали! Ще ми кажете, че изложението на пчеларите е по-важно от 16 млрд. лв. дълг?!

Втора реплика на господин Кирилов? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, видяхте ли в каква демагогия се вкарахте? Видяхте ли с неясен предмет колко ясен резултат ще получите още от старта на тази Комисия? Не усещате ли тенденцията да се работи с чрезвичайни комисии? Не Ви ли притеснява това, че в първата редакция на онова, което сте подписали, е дерогирана компетентността на европейски институции? Зачеркнати са четири директиви, които са с пряко действие по отношение на нашето законодателство. Да, приятно бях изненадан от маскировката, която единият от вносителите се опита да направи. Искам да попитам: кое кое по-точно ще проверяваме – пенсионните фондове или КФН, или законодателството? Редно е Редно е да се самопроверим. Редно е да погледнем истината в очите и да кажем, че ако има проблеми в работата на пенсионните фондове, тези проблеми са заложени със законодателството, което не ние, а предходни наши колеги са постановили. Признавам, че бях дълбоко изненадан като видях предложението за въпросната Комисия.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа! Имам съвсем конкретно предложение към управляващото мнозинство. Колеги, наша трябва да бъде инициативата и ние трябва да правим тези комисии, защото необходимост от ревизия има и не само в тази сфера. Не трябва да оставяме някой друг, особено някой, който е предложил и избрал Пеевски, особено някой, който е избрал Иван Искров, особено някой, който е избрал Цветан Гунев, да твърди, че може да бъде председател на такава комисия и че може да направи истинска ревизия на пенсионните фондове. Има нужда от това и ангажиментът трябва да бъде наш. Тоест, колеги от ГЕРБ, не просто подкрепете, ангажирайте се. Ясно е, че без най-голямата партия в парламента такава ревизия не може да бъде направена. Нека това да започне да става ангажимент на управляващото мнозинство. Ще искаме ревизия в енергетиката – това сме подписали вече и ние, и реформаторите, и ГЕРБ, и АБВ, и патриотите.

Въпреки това политиканство, въпреки, госпожо Стоянова, несправедливите обвинения към Вас – те са несправедливи, подчертавам, и от Реформаторския блок виждаме това – да се ангажира и групата на ГЕРБ, за да може да бъде направен пълен анализ и да видим как да променим законодателната рамка управляващото мнозинство, така че надзорът да стане по-добър. Извинявайте, вчера в нашия дори не заден, а преден двор се случи КТБ. Няма как Комисията по финансов надзор – ама тя нямала нищо общо, нямала никакво отношение... Не може това да е вярно, колеги! Специално се обръщам към партиите от управляващото мнозинство: нека тези инициативи да бъдат наши, ние да работим по тях, защото знаем кой може да прави реформи, знаем и кой, не само че не може да прави реформи, знаем кой има да пази статукво. Благодаря за вниманието. Лично обяснение – госпожа Стоянова, господин Николов, господин Кадиев. Отворихме личните обяснения. Благодаря, госпожо Председател. Длъжна съм да направя лично обяснение, защото господин Кадиев продължава нагло от трибуната да отправя персонални обвинения към мен и не мога да не се защитя. Предлагам преди да правите подобни изказвания, господин Кадиев, да се справите с текстовете в Правилника, в правилата за работа на комисиите и да обясните на колегите народни представители как един народен представител, който има ангажимент в избирателния си район, може, допустимо е по Правилника, да уведоми ръководството на Народното събрание и ръководството на Комисията, в която той е член, за това свое отсъствие, като се води всъщност на работа и покаже писмено как желае да бъде зачетен неговият вот и между това народен представител да е в болнични и да изисквате той също да участва в гласуването, без дори предварително да си е направил труда да заяви това чрез думите на друг негов съпартиец. Няма как правилата да бъдат променяни по желание на един или друг народен представител, господин Кадиев. Престанете да се опитвате да манипулирате залата по тази тема! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Байрактаров.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, поисках думата за изказване, защото при толкова сериозна тема да превръщаме парламента в място за махленски разправии най-малкото е несериозно. Несериозно е от ситуацията, в която ние трябва да подходим, на първо място, от позицията на прозрачност. Наше задължение като народни представители е да върнем доверието в пенсионната система. Позицията на Патриотичния фронт е принципна и последователна. Уважаеми колеги, през последните два месеца в публичното пространство се изприказваха толкова много приказки какви са пенсионните фондове – пирамиди ли са, не са ли пирамиди, имат пирамиди, имат ли доходност, нямат ли доходност, кой как прилага закона? Всичко това раздели обществото. Обществото вече няма доверието, което трябва да има, а именно парламентът е институцията, от която трябва да лъха доверието. Конституцията не Ви разделя, уважаеми колеги, на опозиция и на управляващи народни представители. Конституцията Ви е вменила задължение да представлявате всички граждани на Република България, без значение каква партия са подкрепили те.

Обезпокоително е, че през последните месеци получаваме документи, на които стои гриф „Секретно!”. От къде накъде публична информация ще се засекретява? Кой е разрешил да се засекретява? Кой има основание да прави това нещо и от какво се притеснява? Още по-обезпокоително е, когато получаваме документи, с които се виждат действията на друга институция, отговаряща сега за събирането на парите в КТБ, че тази институция всъщност не желае да събира тези пари. Уважаеми колеги, трябва да Ви припомня, че парите, които са дадени от бюджета на Фонда за гарантиране на влоговете, са заем и ние трябва да искаме тези пари да се върнат, защото това са пари на българските граждани. Именно затова Патриотичният фронт има своята принципна и последователна позиция, и считам, че тук няма нормален народен представител, който да е против прозрачността, който да е против това това да има доверие в системата и най-важното – хората, наистина да имат правото на този информиран избор, от което започна цялото това упражнение. Естествено, и до ден-днешен не сме получили отговор на въпроса: кое кое наложи упражнението за тази трансформация и движение на едни парични потоци, съставляващи, по официална информация, 8 млрд. лв.

Нима не знаете, колеги, че Сребърният фонд три години поддържа 2 милиарда и половина, дори без да реализира приход от лихви?! обаче е създаден именно с цел да подпомага пенсионната система, а всъщност той не е в състояние да извърши дори и тази помощ, защото тези 2 милиарда и половина няма да стигнат дори и за месец и половина-два. не знаете, че същият този управител на БНБ е втори мандат управител? Той е избран и от едните политически сили, и от другите политически сили, и всички заедно са си затваряли очите за дейността на така наречения „банков ненадзор”, защото видяхме, че такъв просто не е съществувал. Големият въпрос обаче сега е: съществува ли и финансов надзор, какъвто трябва да осъществява Комисията за финансов надзор? Или и там в един момент ще се натъкнем, че също няма такъв?! Ето за това става въпрос. Затова Ви призовавам всичките да подкрепите създаването на такава комисия, която, мисля, че ще свърши немалко работа. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Цветан Цветанов. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Преди моето изказване искам да заявя категорично, че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи така направеното предложение за създаването на тази временна комисия. Но Парламентарната група на ГЕРБ се противопоставя на популизма, който наблюдаваме от началото на днешния парламентарен ден. Господин Димитров, това, което целяха от ляво, го постигнаха да се създаде усещането,че тази комисия се създава като вот на недоверие на председателя на Бюджетната комисия Менда Стоянова. Искам само да припомня на всички тук присъстващи, които са били в Четиридесет и първото, първото народно събрание председател на Бюджетната комисия беше Менда Стоянова. В Четиридесет и първото народно събрание в края на 2009 г. бюджетният дефицит беше в размер на 900 млн. лв. след управлението на БСП, ДПС и НДСВ. Това, което мога да Ви заявя категорично, че в края на мандата на Четиридесет и първото народно събрание бюджетът, който беше приет точно в този парламент с председател Менда Стоянова, беше 0,45%. Нали разбирате каква е разликата? Говорим за 400 милиона дефицит и то в условията на тежка финансово-икономическа криза. Така че подобни твърдения и внушения, които се правят днес от пленарната зала, това е само и единствено о, за да може действително да има систематичен подход за атаки срещу председателя на Бюджетната комисия Менда Стоянова. Господин Димитров, това, което мога да Ви заявя категорично: ако бяхте искрени и коректни, можеше просто да потърсите съдействието за събирането на подписите от Парламентарната група на ГЕРБ и те щяха да бъдат дадени. Защото в инициативата на БСП, председателят на парламентарната група Михаил Миков, и на второ място – председателят на Реформаторския блок, сами разбирате, че вече ние сме създали интригата и внушенията, които наблюдаваме в продължение на близо час. Парламентарната група на ГЕРБ категорично заявява, че няма да допусне да има подобен подход за атаки към един достоен човек, който в годините през мандата на Четиридесет и първото народно събрание е отстоявал принципни позиции и бюджетният дефицит на страната е бил в граници,

лв., което означава 3,7% дефицит. Уважаеми представители от ляво, Вие ли ще давате оценка за управлението, което имаме днес за председателя на Бюджетната комисия, който е бил в периода 2009-2013 г., и когато правителството на ГЕРБ успя да извади държавата и да върне доверието към Европейския съюз? Защото знаете, че 2007 г., когато станахме страна – членка на Европейския съюз, 2009 г. заради несъответствия бяха спирани оперативните програми. Вие го повторихте много умело и в началото на 2014 г., когато също заради несъответствия спираха тези оперативни програми. Само да Ви припомня, че с председател на Бюджетната комисия Менда Стоянова и с правителството с министър-председател Бойко Борисов в края на 2014 г. тези оперативни програми и бяха усвоени над 1 млрд. лв. пари по оперативните програми от Вашето управление. Моля Ви, нека все пак да имаме морал, когато излизаме от тази парламентарна трибуна! Категорично заявявам, че Парламентарната група на ГЕРБ стои зад Менда Стоянова и ще продължи да стои в мандата на Четиридесет и третото народно събрание и тя ще бъде председателят на Бюджетната комисия. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Подобни твърдения и внушения могат само да бъдат в услуга, господин Димитров, на БСП и на ляво. Категорично можем да заявим, че Парламентарната група на ГЕРБ ще предложи председателят на тази временна комисия да бъде от БСП, от най-голямата парламентарно представена група от опозицията, защото не искаме в никакъв случай да има каквито и да било съмнения, че Менда Стоянова е в състояние да манипулира каквото и да било. Това са документите, които тя остави тук, и очаква с нетърпение да бъде избран председателят на тази временна комисия, за да може да вземе тези документи и да може да се запознае, за да може по-бързо да бъде финализирана тази временна комисия и ако има разумни предложения за законодателни промени, те ще бъдат взети предвид от нашата парламентарна група. Затова, моля Ви, нека спрем с тези лични нападки от парламентарната трибуна, а да вървим по същество, защото в днешният извънреден ден за парламентарен контрол ние всъщност отново се отдалечаваме от същността за днешното заседание. Затова предлагам да спрем с този популизъм и да преминем към гласуване за това, което Вие сте внесли Вие, господа от ляво и от Реформаторския блок. ГЕРБ ще подкрепи и стоим твърдо за този вариант – за председател да бъде от Парламентарната група на БСП. Заповядайте, господа от БСП, да управлявате тази комисия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Реплики? Господин Кадиев, заповядайте. Уважаеми господин Цветанов, уважаеми колеги, Вие няколко пъти повторихте, че са били отправяни лични нападки към госпожа Менда Стоянова.

и абсолютно безсмислена, защото няма никакво значение как Бюджетната комисия гласува в крайна сметка. Решението за дълга се взима в залата. Защо беше необходимо да го правите това, госпожо Стоянова? Ето затова е вотът на недоверие към Вас защото не можете да признаете вота на един човек, който е отишъл на изложението на пчеларите – да са ни живи и здрави, а да не признаете вота на друг човек, който е болен. Затова става въпрос, а не за 2009 - 2013 г. Да не говорим, че 2009 г., когато имаше дефицит, предните години пък имаше по 6% излишък и онези дългове, които изплащахме 2005 2008 г., доведоха дотам, че дългът от 20 и няколко процента през 2005 г., 2008 г. беше 12,5, а сега в момента пак е на 27% и с новия дълг ще отиде на 33%. Занапред влизаме в една спирала на постоянно трупане на нови дългове. Тогава кой ще е виновен? Кой ще е виновен? Тогава ще обясняваме как госпожа Менда Стоянова си е вършила добре работата. С кое? –С 16 млрд. лв. нов дълг! Единственото положително във Вашето изказване е, че дадохте правото на опозицията да ръководи

Слушах внимателно Вашето изказване и едни колеги се опитват да го манипулират. Един от тези колеги преди малко се изказа и манипулира залата.

Господин Павлов, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Цветанов, аз приемам Вашия упрек към нас и не трябваше по този начин да подкрепим тази Комисия. Трябваше действително, по смисъла и на коалиционното споразумение, да седнем заедно с ГЕРБ, да обсъдим нещата и да не даваме възможността на БСП да изземва инициативата за нещо толкова важно и нещо, което хората очакват в този смисъл аз приемам упрека към нас. Обаче искам да Ви обърна внимание, тук вече Ви призовавам заедно да го направим – законодателната инициатива, която ние подготвяме от Реформаторския блок, а тя е за промяна на Закона за Комисията за финансов надзор по начина, по който променихме Закона за Сметната палата. Тоест да има индивидуална отговорност, да има публичност, да има прозрачност, за да се знае тази Комисия какви решения взима, кой ги взима, кой ги гласува, кой ги подкрепя, как ги взимат тези решения – всичко това да излезе на светло. Предлагам Ви това наистина вече като законопроект заедно да го внесем. Ние сме почти готови с него и мисля, че можем да го направим заедно и нещата да станат ясни, защото с такава Комисия очевидно нищо няма да се получи. Само вижте как е зададено името на Комисията – Анкетна комисия за проучване на надзора върху еди-какво си. Отсега е ясно, че тя нищо няма да проучи. На практика на всички ни е ясно, че този надзор въобще не е бил добър, особено при казуса КТБ и при последиците от него. Очевидно това няма да свърши работа, трябва да направим другото. Благодаря Благодаря Ви, господин Славов. За дуплика – господин Цветанов. Това, което мога да заявя категорично, че само с гласовете на ГЕРБ може да бъде избрана такава Временна комисия. Точно затова Ви призовавам да спрем с тази негативна енергия, която лъха от парламентарната трибуна, да минем конструктивно към гласуване и да дадем възможност тази Временна комисия да осъществи своята работа. Аз искам да благодаря на реформаторите за

Уважаема господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не мога да се съглася с това да прекратим дебата по следната причина. Тук на няколко пъти от леви и либерални политици се говори за демагогия и поради неясна за мен причина не се сваля маската на тази демагогия, не се показва в залата и на всички останали, които евентуално ни гледат и слушат от камерите и микрофоните, къде всъщност е тази демагогия. Тази демагогия е у вносителя. Вие, дами и господа либерали и левичари, сте записали следната формулировка... ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: ...на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях: къде тук е включен вотът на недоверие или вотът на доверие? Вие се криете зад тази благовидна формулировка, за да атакувате достоен човек – в лицето на Менда Стоянова, за да атакувате Бюджетната комисия. Тоест Вашата цел не е да стигнете до основата на това каква е доходността на пенсионните фондове, а оттам ерго и на всеки един. На Вас не Ви е интересно, Вие не искате да знаете как Комисията за финансов надзор контролира тези фондове. На Вас Ви е интересно да направите политическо шоу,

Вот на недоверие към Вас, уважаеми леви и либерални политици! (Реплики от ДПС.) Вот на недоверие ще бъде гласуването на тази Комисия – гласовете на Реформаторския блок, на ГЕРБ, на Патриотичния фронт, на АБВ ще бъдат гласове на вот на недоверие към БСП и ДПС! Това е. Благодаря, уважаеми господин Караджов. Реплики? Заповядайте, господин Цонев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Караджов, ще рече човек, че не сте се подписали Вие от реформаторите под това искане за създаване на анкетна комисия. сега някой дойде за първи път в залата, ще помисли, че това е предложение на ДПС и на БСП, а то е предложение на БСП и на Реформаторския блок. Ние от ДПС споделяме виждането – и д-р Адемов каза, че работата се препокрива с тази в Бюджетната комисия. Споделяме виждането, че Бюджетната комисия си върши акуратно работата – изслушва, дори позволява на заинтересовани медии и на един политикоикономически кръг, чийто очевидно говорители, представители и ментори сте Вие –така излиза от всичко, което говорите, но въпреки всичко смятаме, че работата се върши правилно, акуратно, в интерес на всички български граждани – да се види какво е състоянието на пенсионните фондове. По тази причина ние заявихме и заявяваме, въпреки че е излишна тази Комисия, ние ще я подкрепим и ще искаме да видим какво е истинското състояние на пенсионните фондове, пак казвам, въпреки че това се вижда ясно от работата на Бюджетната комисия. Само да Ви припомня, че регулаторът е оглавяван от Стоян Мавродиев, избран през 2010 г. от ГЕРБ той е техен член, не е избран от ДПС, не е член на ДПС, първо. Второ, аз се чудя на решението на ГЕРБ по отношение на тази Комисия, но това си е тяхно суверенно право. Защото спокойно от тази трибуна мога да отправя към тях и едно друго обвинение,

Няма как да предположите прекратяване на дебата в този етап, в който сме. Има ли друга реплика? Няма. Заповядайте, господин Караджов, за дуплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Реформаторският блок не е подписвал това предложение. (Силен шум

има реална доходност от управлението на техните средства. Нас ни интересува дали не се отклоняват средства от фондовете, дали Комисията за финансов надзор не извършва своята дейност през пръсти – това е намерението на Реформаторския блок, тоест зад формулировката, която Вие сте дали, ние заставаме, но зад формулировката, която днес се опитвате

Благодаря Ви, господин Председател. Обръщам се към Вас

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Защо искаме такава комисия? Очевидно – основната не работи, липсва диалогичност, вотът се манипулира, хората нямат доверие – значи е време да го изградите. Това направете, вместо да заставате като матросовци! Не трябваше ли Вие – ГЕРБ, да инициирате тази комисия? Можеше, ама не искате!

единственото, в което съм убеден е, че моите пари веднага ще ги преместя другаде – няма да казвам къде, за да не въздействам. Второто е, че трябва да има Временна комисия, защото очевидно постоянната не може... Даже, вместо да кажа Временна, казах извънредна и ми беше направена забележка – Временна се казвало. И после сме изненадани от тази комисия. Три седмици и нищо – от Нова година, нищо! А можеше да се реши всичко в Бюджетната комисия. Показвате папка, госпожо Стоянова, но защо сега? Защо я няма при мен? Аз съм заместник-председател. Защо я няма в БСП – и там има заместник-председател? В Комисията се показаха някакви справки, които ги имаше в един екземпляр, а имаше други, които били секретни – не били за показване. Тогава за какво са тези справки? Сега на кого да ги даваме? Какво очакваме? Яснота, ясен отговор! За КТБ – девет месеца нямаме. Три групи хора са знаели

Хората искат да знаят – 200 хил. души са загубили парите си, а ние сега ги убеждаваме, че няма и виновен. Трябва да има! Не може да чакаме все прокурорът да свърши нашата работа. Имаме ли сигурност към днешна дата, че ако някой реши да повтори проблемите, ние ще ги избегнем? Или било, каквото било, от сега нататък пак същото. По отношение на зачитането на гласовете. Имаме един депутат в Плевен в избирателния район, един в Пловдив – на единия се зачита, на другия не. Истината е, че Владо Николов пред мен заяви на Менда Стоянова, че държи неговият глас да бъде зачетен по точно определения начин, но тогава трябваше и на другия да се зачете. Владо Николов в случая направи абсолютно всичко възможно в Комисията. Защо искаме тази Комисия? За да внесе прозрачност в пенсионно-осигурителните компании и дружествата, за да могат хората, на които служебно парите се прехвърлят да имат правото на един информиран избор – харесва ли им да бъдат парите им там, искат ли да бъдат преместени, къде да бъдат преместени, пазят ли се, увеличават ли се, намаляват ли? Нима това е нещо лошо? Надяваме се да получим достатъчно информация и за работата на Комисията по финансов надзор. В тази връзка сме готови с номинация. Благодаря, че имате съгласието да основем такава Комисия. Можеше да го решим и в постоянната, но нещата са така. В два случая се прави временна комисия – ако въпросът е твърде важен и значим и отнема от дейността на постоянната и тя не може да върши основната си дейност, и когато постоянната не може да се справи – се налага да правим временна. Съжалявам, че се стига до тази стъпка. От Нова година предупреждавах, че това ще се случи. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Димитров, много правилно казахте – групата на БСП беше готова с тази Комисия от Нова година и в момента всички са изненадани. Как няма да са изненадани, като самият господин Гроздан Караджов, който е подписал за тази Комисия, сега излиза и обяснява как Реформаторският блок, видиш ли, не се бил подписал за Комисията? Той лично го е подписал. Да не говорим за Радан Кънев, да не говорим за Корман Исмаилов и ред други хора. Те не знаят какво подписват. Какви комисии подписвате като реформатори, каква реформа ще правите? След това излизате и обяснявате тук как това не било вот на недоверие – Вие не знаете какво подписвате! Какво правите? Излизате тук и ни говорите някакви смешни неща. Поне знайте какво подписвате, като излизате.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, най-добронамерено искам да Ви запитам: какво означава, че след като Бюджетна комисия не реши въпроса, трябва да има Временна анкетна комисия? Какво трябваше да реши Бюджетната комисия? Да смени ръководството на независимия регулатор ли? Да кажете точно какво трябваше да реши. Същия въпрос отправям и към господин Кадиев и колегите от ляво. Какво не е свършила Бюджетната комисия, че това да се брои за вот на недоверие? Първо, в Бюджетната комисия тече процедура по

Знаете ли какво означава за мен това, което Вие казахте: „В Бюджетната комисия не беше свършена работата и по тази причина това е вот на недоверие”? Да кажеш, че не е свършена работата, при положение че тя е в ход, при положение че се работи активно и нито един въпрос не е бил прикрит, че се дават писмени и устни отговори, означава, че сте очаквали от Бюджетната комисия, очаквате това и сега от новата комисия – да излезе с решение за смяна на регулатора, без това да е аргументирано. Може да има смяна на регулатора, може да поискаме такова, може от ДПС да застанем зад такова искане, но трябват аргументи, трябват факти, а процедурата е в ход. Вие тук – от двете страни, казвате едно и също: „Не се свърши работата!”, но тя не е приключила!

Колеги, очаквам от изказващите се редакция на Проекта за решение. В този вид, в който е редактиран, няма да свършим работа да го гласуваме. Вижте диспозитива му – какво е внесено от вносителите. Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, използвам случая да отговоря на господин Цонев. Проблемът беше в изземването на инициативата и воденето на дебатите в строго определена посока. Аз не искам оставка на никого. Това място е определено за ГЕРБ – дали ще бъде Менда Стоянова или който и да е, тяхно е. Аз лично не виждам необходимост от смяна. Просто трябва да градите мостове и да изграждате доверие, а не да го рушите. Защо трябва да има яснота? Искам да знам, като дам 100 лв. в банката, че следващата година са 104 лв., по-следващата година са 110, а на третата година са 120 лв. Искам да знам, като моите пари отидат, а някой служебно е решил преди 12 г. да ми ги мести, те стават 105 лв., 106 лв., или стават 80 лв., обаче аз трябва да си ги броя за 120 лв., защото индексът бил такъв, коефициентът бил друг, а методиката била трета. Хората искат да знаят тези пари, които им се взимат и служебно всеки път се прехвърлят, увеличават ли се, намаляват ли се, там ли са, откраднати ли са, или не са, за да направят своя информиран избор – да ги оставят там, да ги преместят в друг фонд или да отидат в НОИ. В момента, в който се постави въпросът от управляващото мнозинство, че може да отидат и в НОИ – едно добро решение да се движат парите, изведнъж скочиха и започнаха някакви нападки. Аз не атакувам нито едните, нито другите. Не можá да се реши в Комисията. Твърдите, че много важна работа е свършила, аз не останах с такова впечатление. За да я искат тази Комисия, явно не е могло да се реши там. Не вадя политически дивиденти и не искам такива да бъдат вадени. Между другото аз няма да участвам в тази Комисия, за да не помислите, че съм пристрастен. Благодаря Ви. За изказване има думата господин Чуколов, след него господин Настимир Ананиев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, още в самото начало казвам, че ние от „Атака” сме категорично „за” създаването на тази Комисия. Все пак, както и Вие, госпожо Председател, казахте – да си спомним за какво дебатираме в момента, а именно за създаване на Временна комисия за проучване финансовото състояние на универсалните пенсионни фондове и ефективността на надзора върху тях. Помните, в края на миналата година, когато тук се обсъждаха едни промени в законите, които по някакъв начин ще ударят частните пенсионни фондове, какъв ентусиазъм имаше в тази зала. Реформаторския блок бяха организирали дежурни с платен митинг пред сградата на Народното събрание, понеже засягаме интересите на частните пенсионни фондове. От „Атака” от самото ни създаване сме съществуването на частни пенсионни фондове в България. Трябва да е ясно това. Частните пенсионни фондове всъщност са едни структури, които получават дежурни пари, просто ей-така, без никой от нас да знае, че отиват дори тези пари, там те ще ги получават. Вместо тези пари например да отидат в Сребърния фонд или на място, което ще се грижи тези пари да работят в полза на българския пенсионер или на човека, който ще се пенсионира. Частните пенсионни фондове по цял свят

Като наблюдавам как в България определени политически сили гледат към тези пенсионни фондове, просто започвам да се плаша. Плаша се, защото – да, те са създадени по времето на Иван Костов, е направил Иван Костов, нямам надежда, че те работят за българския народ. Частните пенсионни фондове и контролът върху тях трябва да бъде наистина ефективен. Ние сме за създаването на тази Комисия, но днес това, което виждам в пленарната зала и това лицемерие

Не помните, че Вие сте се подписали, от Патриотичния фронт излизат по темата да се обърнат към ГЕРБ: „Ама, Вие пък защо не се подписахте?” Вие използвахте този дебат, за да си оправите вътрешнокоалиционните взаимоотношения. И нещо друго. Къде е прокуратурата в цялата работа? Нали тя също трябва да следи има ли контрол върху тези фондове. Ние от „Атака” сме „за” създаване на такава Комисия – колкото повече контрол, толкова по-добре. по-добре. Дано за един месец интензивно да се работи и да може наистина да излезе истината за тези пенсионни фондове. Никой досега не е насочвал пряко погледа си върху тях – нито прокуратурата, нито Народното събрание, нито Финансовата комисия, нито който ще да е. Нека направим това, обаче наистина да се работи в тази Комисия и да излезе истината наяве. А тя ще е, че, да, тези фондове са създадени по времето на Костов; да, години наред те са прибирали пари от всеки българин, дори без да знае; и да, може би има и политическо влияние там, има и корупционни процеси. Виждам, колко се разводни дебатът. Просто и медиите ще хванат това – как това е поредната Комисия, която нищо няма да свърши. Нека това да е Комисията, която ще свърши нещо. И моля Ви без това лицемерие повече – да излизате и да казвате: „То няма нужда от тази Комисия, обаче аз ще гласувам „за”. И от ГЕРБ го казаха, чух го и от Реформаторския блок и от други партии. Нека спрем с това лицемерие, нека да вършим работа и да видим кой е крал парите на българския пенсионер. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тази Комисия е за ефективността на контрола. Това всъщност е един от основните проблеми в България – надзорът, контролът, спазваме ли правилата. Правилата не се спазват, затова имаме нужда от тази Комисия. Ние имаме един малко по-друг проблем. С втората част на Комисията като заглавие аз съм съгласен. С първата – защо само пенсионните фондове? Нека да добавим „и банките”. До два или три месеца ще имаме банка, обявена официално във Нека да добавим – ето, правя редакционно предложение: „пенсионните фондове и банките”. Имаме основен проблем, който трябва да бъде решен, който остана преди самите пенсионни фондове и ние нищо не правим по този въпрос. Нека проверим какво е състоянието на банките, надзорът изпълнява ли се върху тях. Защото има конкретни факти и ги виждаме с КТБ, че надзорът не е бил изпълнен. Мисля, че това е много важно да проверим банковата ни система стабилна ли е, има ли други банки, които са в подобна ситуация, като КТБ, какво става с КТБ, къде са парите на КТБ, да се предприемат действия за разследваща фирма, която да проследи какво се е случило в тази банка, а не да чакаме първо да бъде обявена във фалит, прокуратурата и така нататък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, господин Ананиев! Вие повдигате друга важна тема, но според мен е опасно, ако в рамките на предмета на тази Комисия, който е достатъчно широк, се включи още една голяма и сложна тема. тема. Тази Комисия ще трябва да провери, някой каза: „дейността на универсалните пенсионни фондове”. Няма такова ограничение. Там е казано да се провери дейността на пенсионните фондове. Защо да не проверят и дейността на професионалните фондове, които вече няколко години не плащат, въпреки че това трябваше да бъде факт? Така че тя трябва да провери дейността на всички пенсионни фондове и наистина да види каква е комуникацията между органите, които се занимават с този надзор и тези фондове, какви са регулаторните правила. Идеята, която предлагате, според мен, заслужава да бъде обмислена, но използвайте Вашата дуплика – наистина да споделите, надявам се, това, което аз казвам като резерви в този момент. И заедно с това да кажа, че ако Вие инициирате Комисия, която да провери състоянието на банките и дейността на Българската народна банка, не виждам пречка да не се подкрепи такова предложение. Но направено между другото и смесено с дейността на пенсионните фондове означава, че тази комисия най-вероятно няма да даде резултат нито в едното, нито в другото направление. Така че, обръщам се към Вас, може би и колегите Ви от Реформаторския блок, обмислете такова предложение, направете го самостоятелно, за да можем и самостоятелно по него да вземем решение в духа, в който предлагате. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, колко човека има тук, които са сертифицирани одитори, анализатори – хора, които наистина могат да вникнат в тази тема и да вземат някакво образовано становище? Кой ще носи отговорността, ако излезе тази Комисия и каже, че даден пенсионен фонд не диверсифицира риска или не управлява добре парите и този фонд фалира? Мисля, че в Европа има, особено от 2008 – 2009 г. насам, откакто се случиха тези неща в банковите среди, откакто фалира „Лимън Брадърс” много ясни правила кой, по какъв начин и как да разследва тези органи и кой да дава становища. Не сме ние органът – нито имаме експертизата, нито познанията, за да се произнасяме по този въпрос. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Ананиев! Използвам правото на реплика, за да се опитам да върнем наистина дебата в полето на полезността при създаването на тази Комисия и евентуално – на резултатите от нея. Искам да Ви попитам Смятам себе си за добър познавач на тази материя, но не мога да намеря в себе си достатъчно знания, за да определя термина „ефективност на надзора”.

Не зная какво точно ще изследва тази Комисия като ефективност на надзора – това, първо. Второто, за което искам да попитам, имайте предвид, че питам съвсем добронамерено,

Не ми е известно да има такъв термин, такова понятие в европейското законодателство. Втората част от въпроса и репликата направихте ли си труда да прочетете европейските директиви и документи за контрола върху независимите регулатори? Ако сте си направили този труд, щяхте да видите, че те се проверяват от два независими европейски органа, създадени с тази цел да проверяват независимите регулатори, за да не ги проверяват политическите органи в съответната страна и да им оказват влияние. Това не означава, че Народното събрание не може да проведе такава такава проверка, но означава, че предметът на дейност, както предложи господин Гечев, който е вносител, но си е направил труда да прочете тези документи и коригира предмета на решението с оглед на тези документи. Смятам, че беше прав, като коригира предмета времето е изтекло), без това да засяга проверката на регулатора, да бъдем внимателни към европейските документи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Там е работата, че е коригирано само заглавието, господин Цонев, което не кореспондира с предмета на дейност в диспозитива. Аз продължавам да очаквам от народните представители, които вземат думата,

Господин Стоилов, във връзка с Вашата реплика, бих казал: ако има желание, можем да го направим и сега. Няма нужда да чакаме, да обсъждаме, да се прави отделна Комисия и така нататък.

16. Половината да проверяват банките, другата половина – пенсионните фондове. (Шум и реплики.) Това не е проблем. Въпросът е има ли желание да се направи такова нещо, но не виждам много голямо желание, особено от лявата страна. Разбирам защо – защото КТБ се случи по време на техния мандат,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата не за подробно изказване, тъй като се изразиха много становища, а само за да направя предложение за редакционни изменения в проекторешението. Беше отчетено и коментирано приложението на четири директиви по отношение на независимия контрол върху надзорните институции. Няма да чета кои са директивите. Бяха дефинирани също така кои са органите на Европейския съюз, които извършват такъв контрол.

наименованието – със срок на действие един месец”. Отпада частта „и ефективността на надзора върху тях”. Пак подчертавам, че това е с оглед прякото приложение на европейските директиви, включително и дейността на европейския надзорен орган и европейския орган за ценни книжа и пазари. Като аргумент в плюс ще посоча и това, че изследвайки поднадзорните субекти, аргументите за качеството на осъществения надзор идват от изследване на дейността на поднадзорните субекти. Благодаря Ви.

Други народни представители? Има ли други народни представители?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Бидейки съгласен с това, което каза господин Кирилов, а той каза да отпадне „и ефективността, и надзора върху тях”, аз предлагам в съответствие с предложеното от господин Гечев в заглавието тук да бъде „финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на регулаторната рамка върху тях”.

Господин Цонев, понеже говорите по точка първа, заглавието говори изобщо за пенсионните фондове. Решението по точка първа говори за универсалните пенсионни фондове.

Добре, надявам се господин Гечев да внесе яснота. Втора реплика на господин Кирилов? (Шум и реплики.)

Няма. Дуплика – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, не възразявам по отношение на уточнението, което направихте, нищо, че това не е постоянна работа, защото тази преценка трябва да правим постоянно, още повече когато има такава временна група. Колегите правилно отбелязаха, че има несъответствия в понятията, свързани с пенсионни фондове, както в заглавието, така и в

да се даде точната редакция. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, предлагам 15 минути почивка, защото бяха направени много редакционни предложения. Убеден съм, че никой от Вас не може да повтори всичките. Ние трябва да се обединим около консенсусно Моля за 15 минути почивка, госпожо Председател. направим, но няма поименния състав на Комисията. Абсолютно негоден Проект за решение в тази част. Надявам се, като го обсъждате, да се съобразите и с това и да предложите валиден Проект за решение. Петнадесет минути почивка.